Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom i prelazimo na - Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 581 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Predlažem da se spoji rasprava i o skupa s ovom o točki dnevnog reda također Prijedlog ovršnog zakona, prvo čitanje, točka 25. isto Također je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Ima li netko primjedbu na objedinjavanje ove dvije točke dnevnog reda? Ako nema onda smo je objedinili točku P.Z.E. br. 581 i 584 i raspravit ćemo ih zajedno. Mislim da nije potrebno ni povećavanje minutaže zbog ovih razloga, pa prema tome ostaje kako je 10 minuta, odnosno 15 za klubove. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. vam lijepo gospodine predsjedniče, gospođo zastupnice, gospodo zastupnici. Zakon o javnim ovršiteljima nastao je kao rezultat reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj. Učinkovito pravosuđe temelji moderne i demokratske države, štoviše pravo na pošteno suđenje u razumnom roku temeljno je ljudsko pravo. Bez efikasne i efektivne ovrhe ovi postulati ostaju mrtvo slovo na papiru, odnosno neučinkovita ovrha dovodi u pitanje cijeli ratio i svrhu parničenja i donošenja presuda ili rješenja ako se iste u konačnici ne mogu provesti ili njihova provedba predugo traje. Upravo je ovrha već dugi niz godina glavni razlog neefikasnosti hrvatskog pravosuđa i to usprkos činjenici da se njome konstantno bavilo nastojeći je unaprijediti. Dokaz tome su brojne novele Ovršnog zakona. Vlada Republike Hrvatske se stoga odlučila na radikalnu reformu ovršnog sustava usvojivši 30. srpnja 2009. godine Stratešku studiju za učinkovitiji način ovrhe i uvođenja novog instituta javnih ovršitelja. Institut javnih ovršitelja potpuna je novost našeg pravnog sustava, međutim taj je institut već dugo poznat u mnogim državama Štoviše u nekima poput Francuske ima dugu tradiciju i uživa veliki ugled, te se u praksi pokazao vrlo učinkovitim. Stoga se pri izradi ovog zakona nastojalo primijeniti najbolje standarde vezano za taj institut kao i sve glavne točke iz preporuke 17. Vijeća Europe iz 2003. godine koje se odnose na ovrhu. Zakon napušta dosadašnji model sudske ovrhe i provedba iste se daje u nadležnost javnih ovršitelja. U nadležnosti sudova naravno ostavljamo i ostat će samo ovrha radi predaje djeteta roditelju i ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom, te određivanje ovrhe na temelju odluke stranog suda, domaćeg ili stranog arbitražnog pravorijeka ili kada je ovršnim ili drugim zakonom propisano da ovrhu određuje sud. Ovo su doista vrlo osjetljiva pitanja. Ovo su pitanja koja nismo u koncepciji nove ovrhe željeli prepustiti, dati ovlasti javnim ovršiteljima nego naprosto radi osjetljivosti, radi sudjelovanja i onih drugih tijela kao centara za socijalnu skrb. To smo ostavili u nadležnosti sudova i tih predmeta i nema toliko puno da to sudovi dalje ne bi mogli raditi. Zakonom je uređeno, dakle Zakonom o javnim ovršiteljima obzirom da je to novi institut. Zakonom je uređeno ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog ovršiteljstva kao javne službe, način izbora javnih ovršitelja, uvjeti za imenovanje, kriteriji za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti i obveze, odgovornost za štetu, obveza stalne edukacije, stegovna odgovornost, sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma praćenja njihovog rada. Dakle, uvodimo potpuno novi institut. Imamo već javne bilježnike, imamo odvjetnike. Ovo će biti jedna potpuno nova služba i potrebno potrebno je regulirati na jedan pravi način jer i oni u svom radu naravno mogu sutra počiniti određene pogreške, mogu nastati određene štete. Da bismo stranke osigurali od toga i oni zakonom je propisano morat će biti osigurani kod osiguravajućih društava kako bi eventualno na taj način se sanirale posljedice koje ne bi, Javno ovršiteljska služba ustrojena je kao javna služba koju obavljaju javni ovršitelji kao samostalni i neovisni nositelji službe koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja. Za javnog ovršitelja može biti imenovana osoba koja ima, koja ispunjava uvjete propisane zakonom. Dakle, hrvatsko državljanstvo, završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, javno-ovršiteljski ispit, potrebno radno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita i koja je dostojna javnog povjerenja za obavljanje javno-ovršiteljskog poziva i druge uvjete koje smo propisali. A javnog ovršitelja imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na temelju natječaja kojeg provodi Komora. Ja moram reći ovdje je bilo, komparirali smo i gledali smo komparativna rješenja u drugim sustavima i zaista ima raznih rješenja. Primjerice u Mađarskoj su javni ovršitelji mogli postati ljudi i sa srednjom stručnom spremom u početku. Međutim, nakon određenog broja, nakon određenog vremena koliko je taj institut živio ipak se došlo do zaključka da su ti poslovi preosjetljivi, da se obavljanjem tih javno-ovršiteljskih poslova ulazi u brojna pitanja za koja treba imati naravno stručna znanja i zato smo mi ovdje išli sa dosta visokim kriterijima stručnosti koje taj javni ovršitelj mora imati. Broj javnoovršiteljskih mjesta određuje Ministarstvo pravosuđa na temelju pribavljenog mišljenja komore javnih ovršitelja, sudova te nadležnog županijskog tijela vodeći računa da na svakih 80 tisuća stanovnika bude najmanje dva javna ovršitelja, a na području svakog županijskog suda najmanje jedan javni ovršitelj, kao i potrebe za javnoovršiteljskim uslugama te razvijenost gospodarskog i pravnog prometa. Zakonom su propisani naravno načini prestanka javnoovršiteljske službe, kao i način postupanja sa spisima javnog ovršitelja nakon prestanka službe. Također zakonom je propisano i obavezno osiguranje od odgovornosti o čemu sam govorio, pravo regresa prema zaposlenicima, kao i pitanje odgovornosti za štetu koju je on eventualno prouzročio povredom svoje službene dužnosti. Nadalje, zakonom su propisana ovlaštenja javnog ovršitelja, odnosno poslovi koje javni ovršitelj ovlašten poduzimati u obavljanju službe, te vrste isprava koje je javni ovršitelj sastavio u obavljanju službe, obveza je javnog ovršitelja da sve radnje koje poduzima budu dokumentirane, kako bi u svakom trenutku mogao biti podvrgnut kontroli. Isto tako predviđeno je propisivanje standardizirane forme i sadržaja isprava, što će se propisati posebnim pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Drugim riječima propisat ćemo obrasce za postupanje javnih ovršitelja, akte koje on bude donosio, oni će biti formalni, mi ćemo propisati sadržaj, način i na taj način ćemo imati i uvida i na taj način ćemo ujednačiti postupanje svih javnih ovršitelja u Republici Hrvatskoj, što vrlo često sa našim pravosudnim tijelima na žalost i nije slučaj, jer znamo da u raznim segmentima postupanja pravosudnih tijela imamo i različite prakse u Republici Hrvatskoj, što ipak dovodi do određene nesigurnosti, ali je to sve manje i manje, i Vrhovni sud itekako radi na ujednačavanju sudske prakse. Javni ovršitelji biti će organizirani kroz javnoovršiteljsku komoru, osim javnih ovršitelja u nju će se upisivati njihovi zamjenici, pomoćnici, službenici i vježbenici, tijela komore biti će skupština komore, upravni odbor i predsjednik komore, to je druga tijela koja će svojim statutom utvrditi sama komora. Komora kao predstavničko tijelo javnih ovršitelja imat će glavnu ulogu za javnoovršiteljsku službu, a jedna od osnovnih zadaća biti će nadzor nad radom javnih ovršitelja. U tom smislu komora će surađivati s ministarstvom. Naime zakonom je propisana stegovna odgovornost javnih ovršitelja i to je jedan od ključnih dijelova zakona. Točno su propisane vrste stegovnih djela, kao i kazne za svako od njih. Nabrojana su stegovna tijela, te njihove ovlasti. Propisan je način postupanja u stegovnim postupcima, pravni lijekovi, zastara gonjenja i ovrha stegovnih odluka. Valja istaći da će drugostupanjsko tijelo u stegovnom postupku biti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Time će se postići disperzija kontrole nad radom javnih ovršitelja, odnosno postići veći stupanj djelotvornosti i kontrole, a ja bih rekao i objektivnosti. To znači da oni sami unutar sebe neće odlučivati o svojoj odgovornosti, nego će jedno tijelo zapravo onako sa strane objektivno moći procijeniti da li je došlo do povreda ili ne. Zakon je kao jedan od uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja, odnosno zamjenika javnog ovršitelja, propisan i javnoovršiteljski ispit. Propisani su uvjeti za polaganje tog ispita a obveza ministarstva za organiziranje prvih javnoovršiteljskih ispita te posebni tečajevi radi pripreme kandidata za polaganje ispita. Dakle vrlo značajna dva zakona, dva zakona kojima u cijelosti mijenjamo sustav ovrhe. Sustav ovrhe je bio koncentriran isključivo na našim sudovima, i mogu reći da dosta je teretio naše sudove, i zato prelazimo na sustav koji je poznat u zemljama Europske unije, ja bih rekao 19 zemalja članica Europske unije ima razvijen sustav javnih ovršitelja, u svima se pokazao efikasan, u svima se pokazao dobar, mi smo napravili jednu analizu, mi smo izvršili i uvide, zapravo i razgovarali smo, ne znam obišli smo i Francusku koja ima najdužu tradiciju javnih ovršitelja, i u Francuskoj primjerice javni ovršitelji čak imaju i neke druge ovlasti koje prelaze sami ako gledamo onaj dio ovrhe u užem smislu. Oni čak imaju i određene ovlasti koje su u našem sustavu poznate kao privremeno osiguranje dokaza, što je vrlo zanimljivo, ali možda moguće u nekoj kasnijoj fazi da i mi samo kad ovu službu ustrojimo i kad ta služba počne funkcionirati u ovom svom osnovnom segmentu, a to je vezano za ovrhu. Potpuno smo svjesni činjenice da nam je ovrha naravno u Republici Hrvatskoj priličan problem, jer stranke vode dugotrajne postupke, stranke dakle da bi došle do pravomoćne presude kao što vidimo vrlo često tu protekne dugi niz godina i onda nakon svega toga dođu u sustav ovrhe koji je opet jednako jednako dug i iz tog sustava ovrhe izađu a da nisu namirili svoja potraživanja, i to onda bude bolno, potroše sredstva, a zapravo na koncu ne bude ništa. Ja hoću reći ovdje, mi želimo izgraditi pravosudni sustav u kojem će se predmeti rješavati u jednom roku da stranka zna da će u roku od 3 godine u u cijelosti zaštititi svoje pravo, i svoj pravni interes na sudu, i upravo u tom duhu smo napravili i sve ove reforme koje su do sada naravno bile pred ovim Saborom, napravili smo, to moram uvijek ponoviti i jednu mrežu sudova koja je puno adekvatnija i primjerenija našim potrebama. Napravili smo značajne izmjene i u procesnim zakonima koji omogućavaju brže postupanje sudova, i sada kada tome pridodamo novi sustav ovrhe za koji duboko vjerujemo da će pružiti puno bolje mogućnosti za stranke one one presude koje su dobili u sustavu ovrhe provedu, mislimo da ćemo izgraditi jedan dobar sustav gdje će ljudi imati povjerenje u pravosuđe kada dođu zaštiti svoj pravni interes, da će znati da će se to dogoditi u nekakvom roku do 3 godine, što predstavlja razuman rok, zapravo za suđenje, da neće se taj postupak, da se neće rastegnuti. Naravno potrebno je vrijeme, potrebna je implementacija svih zakona koje smo donijeli, ali radimo i na drugim zakonima i na novim zakonima koje će također biti pred ovim Saborom. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Ovrha je već dugi niz godina jedan od glavnih razloga neefikasnosti Hrvatskog pravosuđa. Sada važeći Ovršni zakon doživio je niz novela u nizu godina pri čemu se situacija popravljala ali kao što znamo nedovoljno. 30. srpnja 2009. usvojena je strateška studija za učinkovitiji način ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja. Strateškom studijom utvrđeni su opći i posebni ciljevi reforme ovršnih sudova Republike Hrvatske pri čemu opći predstavlja razvoj učinkovitog i djelotvornog sudstva ovrhe, a posebni pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćivanje trajanja ovršnog postupka te rasterećenje sudova. Po ovom Prijedlogu Ovršnog zakona stvara se zakonodavni okvir za novi način ovrhe pri čemu se napušta sudska provedba ovrhe i ista se povjerava potpuno novom institutu javnim ovršiteljima. Novi Ovršni zakon posebnu pozornost posvećuje pravnim lijekovima, odnosno svim institutima koji su do sada ovrhu činili neefikasnom, i omogućavali zloupotrebu procesnih ovlasti. Tako je između ostalog uređen institut odgode ovrhe, na prijedlog ovršenika, stvoreni su uvjeti za punu primjenu osobnog identifikacijskog broja ili OIB-a, omogućeno je pojednostavljeno podnošenje prijedloga za provedbu ovrhe pred javnim ovršiteljem, a posebni provedbeni postupci su pojednostavljeni. Zakon o javnim ovršiteljima nastao je kao rezultat reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj. I predstavlja veliku novinu za razliku od brojnih zemalja Europske institut javnih ovršitelja primjenjivao u dugom nizu godina i sa puno uspjeha i sa puno ugleda, evo spomenuo je naš ministar. Zato se pri izradi ovog Prijedloga zakona koristilo najbolje standarde Europske unije vezano za taj institut kao i sve glavne točke iz preporuke 17. Vijeća Europe iz 2003., a koje kažu da ovrha mora biti uređena s jasnim pravnim okvirima, sa jasno i jednostavno naznačenim pravima, obvezama, odgovornošću i mogućnostima svih sudionika ovrhe, njome se dakle mora osigurati poštivanje Zakona i sudskih odluka. Posebno se nastojalo postići da Zakon bude dovoljno iscrpan u onoj mjeri u kojoj će osigurati pravnu sigurnost i transparentnost ovrhe kao što mora omogućiti da provedba ovrhe bude što predvidljivija i u najvećoj mogućoj mjeri što efikasnija. Ovim se Zakonom napušta, kao što smo već rekli, dosadašnji model sudske ovrhe i provedba iste se daje u nadležnost javnih ovršitelja. U nadležnosti sudova, i to je već bilo spomenuto, ostat će samo ovrha radi predaje djeteta roditelju i ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom, te određivanje ovrhe na temelju stranog suda, domaćeg ili stranog arbitražnog pravorijeka ili kada je ovršnim ili drugim zakonom propisano da ovrhu određuje sud. Ovim se Prijedlogom zakona uređuje institut javnog ovršitelja, način njihova izbora, uvjeti za imenovanje, kriteriji za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti i obveze, odgovornost za štetu, obveza stalne edukacije, stegovna odgovornost, sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma praćenja njihovog rada. Podzakonski akti pravilnici, koji će regulirati rad javnih ovršitelja moraju se donijeti u rokovima propisanim ovim zakonom. MI iz Kluba HNS-A HSU-a očekujemo i čvrsto vjerujem da će novi Ovršni zakon kao i Zakon o javnim ovršiteljima, te Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojega smo jučer raspravili doprinijeti efikasnoj i efektivnoj ovrsi, brža i učinkovitija ovrha svakako će za posljedicu imati smanjenje zaostataka na sudovima što je nužan i potreban put ka učinkovitijem pravosuđu u cjelini. A to je svima cilj. Pri tome želim izraziti žaljenje što nismo i ranije ušli u cijelu proces, jer čvrsto vjerujemo da će ova nova tri Zakona doprinijeti efikasnosti i učinkovitosti pravosuđa. MI ćemo iz Kluba HNS HSU-a podržati

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima. S obzirom da je objedinjena rasprava vezano za Ovršni zakon i Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima, mi u Klubu HSS-a ćemo se više skoncentrirati vezano na Zakon o javnim ovršiteljima. S obzirom da se ovim Zakonom napušta gotovo u potpunosti dosadašnji model sudske ovrhe i njezina se provedba daje u nadležnost javnim ovršiteljima čime će se zasigurno postići rasterećenje sudova. Ipak u nadležnosti sudova ostaje ovrha na temelju odluke stranog suda i arbitražnog pravorijeka te onda radi predaje djece roditeljima. Također sudovi će nadalje ovršavati odluke o susretima i druženjima roditelja sa djetetom, te sve ovrhe za koje je ovršnim ili drugim zakonom predviđeno da ih ovršava sud. Služba javnog ovršitelja do sada je u potpunosti nepoznata u Hrvatskom pravnom sustavu. Ipak ta služba dobro i učinkovito funkcionira u nekim Europskim državama. Ovrha će se i dalje provoditi temeljem Ovršnih zakona u skladu sa odredbama Ovršnog ili drugog zakona a provodit će je javni ovršitelji. Budući javni ovršitelji moći će biti isključivo diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim i javno ovršiteljskim ispitom što bi trebalo jamčiti stručnost u obavljanju javno ovršiteljske službe. Kao i postojeće javne bilježnike, javne ovršitelje će imenovati ministar nadležan za poslove pravosuđa svojim rješenjem a na temelju provedenog natječaja. Također i oni će imati osobe koje će ih moći zamijenjivati u službi kao pandan javnobilježničkim prisjednicima, tj. javnoovršiteljske zamjenike, koji će za postavljenje morati ispunjavati jednake uvjete kao i sami javni ovršitelji. Mjesta javnoovršiteljskih zamjenika popunjavaju se na temelju natječaja što ga raspisuje i provodi komora. Što se tiče predložene odredbe stavka 6. članka 70. između ostalog propisano je citiram "Ako se usprotivi postavljanju određenog javno ovršiteljskog zamjenika javni ovršitelj u narednih godinu dana ne može tražiti otvaranje mjesta javnoovršiteljskog zamjenika u svom sudu" Mi u klubu HSS-a držimo da bi ovakvu restriktivnu odredbu koja apriori odriče mogućnost javnom ovršitelju da popuni mjesto javno ovršiteljskog zamjenika u svome uredu ukoliko se usprotivi postavljanju određenog javno ovršiteljskog zamjenika i dulje od godinu dana od kako je to zatražio trebalo bi po nama ublažiti. Naime, polazeći od pretpostavke da je javni ovršitelj postavljenje javno ovršiteljskog zamjenika radi potrebe za njegovim radom u konkretnom javno ovršiteljskom uredu smatramo da bi javni ovršitelj ipak trebalo pružiti mogućnost da prvi puta odbije određenog javno ovršiteljskog zamjenika bez sankcija za svoj rad i ne ometanje rad svoga ureda. Stoga predlažemo predlagaču da do drugog čitanja razmotri ovu odredbu prijedloga zakona. Diplomirani pravnici koji nemaju položen pravosudni niti javno ovršiteljski ispit ali imaju najmanje 18 mjeseci radnog staža na pravnim poslovima nakon diplomiranja, ukoliko su upisani u imenike javno ovršiteljskih pomoćnika koje vodi komora, smatraju se javno ovršiteljskim pomoćnicima te mogu obavljati poslove za koje ih ovlasti javni ovršitelj. Držimo da će upravo ti javno ovršiteljski pomoćnici biti itekako odnosno naročito bitni za funkcioniranja javno ovršiteljskog ureda, onih javnih ovršitelja koji u svojim uredima neće imati popunjeno mjesto zamjenika. I konačno želim istaknuti da je ovaj prijedlog zakona potreban i dobar, da je uvođenje funkcije javnih ovršitelja u naš pravni sustav značajna novost od koje očekujemo da odtereti sudove, ubrza provođenje ovršnog postupka, a s obzirom na stručne i moralne uvjete koje moraju zadovoljiti osobe budućih javnih ovršitelja držimo da će jamčiti nepristrano i brzo odvijanje budućih ovrha. Zbog svega toga navedenog mi u klubu HSS-a podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. razumije./ ... Imamo još. Oprostite. Naknadno se pojavila ovdje jedna prijava koju ja teško mogu dešifrirati. Ali po dugogodišnjem iskustvu mogu pogoditi tko je u pitanju. To je gospođa Ingrid Antičević-Marinović u ime kluba SDP-a. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Svi znamo da sudska presuda ostaje mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne izvrši, ukoliko se ne ovrši. U biti efikasnost njezinog sustava ocjenjuje se upravo koliko se izvršuju sudske odluke. Naravno da Hrvatska ima ozbiljnih problema s tim ovrhama i upravo zbog toga već godinama nastojimo taj sustav učiniti što efikasnijim. Podsjetimo se da je 2000., 2002., 2003. godine bio donesene bio donesene izmjene i dopune Ovršnog zakona kojim je veliki dio poslova prebačen javnim bilježnicima. Međutim trebalo je godinama, najprije 2004. godine zakon je suspendiran da bi 2005. godine na dobrom tragu bio ponovno usvojen sa jednom značajnom novinom koja čini mi se i sada ostaje ovdje u prijedlogu Ovršnog zakona, a koja mi u SDP-u držimo da je duboko nepravedna. Naime, kada će Ovršni zakon i kada će ovrha biti dobra? Ne samo kada je efikasna nego jednako tako kada se na jednak način i jednakom brzinom ostvaruje prema siromašnima i prema bogatima. Osim toga tome trebaju doprinijeti i određeni instituti. Odmah ću reći da mi u SDP-u držimo da je institut fiducija dakle u čijoj moralnosti se raspravljalo kada je taj institut nastao vrlo upitna. Pogotovo u vremenu krize kada ljudi iscrpljeni povećanim ratama kredita posustaju i ne mogu više platiti zadnje rate kredita. Zar je pravedno da financijske institucije prije svega banka oduzimaju ljudima čitavu imovinu bez ikakvog ovršnog postupka. Njima ne treba ni sud, ni javni bilježnici, ni javni ovršitelji. Oni samim tim ugovorom kada je nastala takva obveza čim se ne isplati i najmanji udio čitavu nekretninu oduzimaju. Ja mislim da bi mi u ovim vremenima trebali ozbiljno razmisliti i ja na to upućujem predlagače da do drugog čitanja razmisle o ovome. Inače što se tiče ovih ostalih instituta i ovog jednog način na koji se sada Vlada opredijelila, sigurno da uvodi reda. Međutim mi smo imali dosta praznog hoda i da je zaživio taj Ovršni zakon pa bi mogli vidjeti koje su koje su prepreke da krenemo u sasvim jedan novi institut, institut javnih ovršitelja, koji su na neki način dopuna ili pandan javnim bilježnicima, s tim što javni bilježnici rješavaju samo nesporne stvari. Ali u svakom slučaju radi se odmak od samog pravosuđa, što je dobro radi same efikasnosti. Na kraju krajeva mnogi sustavi nemaju u svom dijelu sudbene vlasti ovrhu koju provode različite agencije. Mi smo se tada još daleke 2002., treće godine bili opredijelili da to rade privatne tvrtke koje su registrirane za to. Očito da tu nije bilo jednog velikog interesa pogotovo za sve ovrhe. Ali mi je također jako dobro poznato da su pojedinci zgrnuli bogatstvo upravo na ovakvim primjerima, dakle fiducijarnog zaloga jednako tako u ovim slučajevima ne otplate ovih klasičnih kredita. Dakle, gdje se pojedinci odnosno njihove tvrtke bave takvim poslom ali isključivo i samo nekretninama. Dakle ne izvađaju oni stvari ovrha na pokretninama nešto što za njih nije unosno što treba posla treba posla a mala je za njih zarada. Možda upravo zbog toga ovakav jedan način da se krene u sasvim jedan novi institut, institut javnog ovršitalje čini se u svakom slučaju dobar. Međutim, ono što se sada ne vidi i to nije ni potrebno da u zakonu piše, ali javnost će sigurno htjeti znati koliko će taj ovršni postupak koji će provoditi javni ovršitelji koštati stranku. Dakle, to je jedna informacija koju građani sigurno žele znati. Također i svi zainteresirani a to su prije svega pravnici s položenim pravosudnim ispitom i postavlja se pitanje kako kako će bito oformljen ispit za javne ovršitelje. Ono što mi se čini da u članku 14. gdje se govori o imenovanju javnih ovršitelja, svakako da to moraju biti osobe od javnog povjerenja i da će o tome nadležni tj. ministar voditi računa. Kako uvijek ima prijepora i kod imenovanja javnih bilježnika, iako su ovdje možemo reći dosta objektivizirani ti uvjeti i kriteriji za imenovanje javnih ovršitelja, možda da se u nešto većoj mjeri ipak ti kriteriji preciziraju, ali jednako tako i koji će biti broj javno ovršiteljskih mjesta u određenoj županiji, odnosno na području djelovanja određenog županijskog suda. Vidi se ovdje da su već nabrojeni oni klasični razlozi kao što su to za imenovanje javnih bilježnika. Međutim, ovdje se radi u članku 18. stavku 2., govori se da će prigodom određivanja broja i sjedišta javnih ovršitelja ministarstvo uzeti u obzir i potrebe za javnobilježničkim uslugama te razvijenost gospodarskog i pravnog prometa. Nažalost, taj uvjet razvijenosti gospodarskog i pravnog prometa ne može ovdje biti primijenjen, on se primjenjuje kod javnih bilježnika. Nažalost, ovrhe nastupaju ondje gdje nije razvijeno gospodarstvo, gdje ljudi siromaše, gdje tvrtke propadaju pa možda da se nađe jedan drugačiji termin, ali u svakom slučaju da ne bi proizvodilo neko neko različito tumačenje je li nekom treba radno mjesto ovo ili ne, koje će u svakom slučaju, kako već sada stvari stoje, biti dosta unosno. boljih uvjeta odnosno preciziranja uvjeta mislim da možemo svi profitirati. Na kraju krajeva to i doprinosi povjerenje u samog javnog ovršitelja. Međutim, nešto što moram svakako načelno istaknuti, nekada je ovrhu provodio samo sud. To je bilo neefikasno, sud ima drugog posla, primarnog svog da sudi i donosi odluke u spornim stvarima. Odlučili smo se onda da prebacimo glavni dio posla na javne bilježnike, pogotovo na neprijeporne ovrhe. Sada još u procesu ovrhe sudjelovat će i javni ovršitelji. Na prvi pogled sigurno da je to zbunjujuće. Jednaku pravnu težinu ima obraćanje u početku i javnim bilježnicima i javnom ovršitelju. Možda da se te stvari odmah, dakle s obzirom da su one upućene na sve građane, ali prije svega na one koji će primjenjivati te odredbe, budu u startu jasne. Dakle, koja je razlika od početka preuzimanja dakle kad sud delegira određeni postupak, na ovršitelja odnosno na javnog ovršitelja ili na javnog bilježnika. Ili jednako tako, kome će se građani sa svojom vjerodostojnom ovršnom ispravom obratiti. Tako da tu dilema nema. Čini mi se da će i bez obzira koliki će biti vacatio legis da se oformi služba, da se oni koji trebaju to primjenjivati ove odredbe zakona pripreme, prije svega građani. Mislim da u startu tu ne smije biti dileme. Ovako za onog dobrog poznavatelja ovršnog postupka to još uvijek izaziva na prvi pogled određene nedoumice. Evo podržavajući Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima i Prijedlog ovršnog zakona, drugog čitanja da ćemo dobiti odgovore na ova pitanja koja sam sada istakla. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno, ministar gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svima na raspravi. Hvala na podršci koju vidim da ova dva zakona imaju u prvom čitanju. Zakoni su doista iznimno složeni, iznimno su bitni. Uvodimo veliku novinu, uvodimo potpuno novi sustav ovrhe u odnosu na ovaj koji sad imamo i zato je zakon naravno u dva čitanja. Sve ovo što je u raspravi izneseno ćemo tijekom ljeta i narednih mjeseci analizirati i vidjeti ono što je dobro i ugradit ćemo naravno za drugo čitanje. Ali doista ovaj novi sustav zaista mislim da mora dovesti do efikasnije, do bitno bolje ovrhe jer sudovi su nam pretrpani i zatrpani ovim predmetima u kojima rješavaju o konkretnim stvarima i interesima u parničnim postupcima, kaznenim postupcima i ovi ovršni postupci su zaista ih još dodatno teretili. Ovakva jedna služba koja će biti puno motiviranija, koja će se bavit isključivo ovrhom će dovest do efikasnije, do bolje ovrhe nego što je imamo danas. Ovo pitanje što je kolegica Antičević otvorila jest zanimljivo pitanje i njemu ćemo dati posebnu pozornost kada budemo analizirali jer sad u sustavu ovrhe ćemo imati tri subjekta. Imat ćemo i nadalje sudove u onim najosjetljivijim predmetima ovrhe, znači kod predaje djeteta u ovrhama, znači vezano za obiteljske, roditeljske odnose. Imat ćemo i nadalje javne bilježnike, ali to je ona ovrha na temelju vjerodostojne isprave, to je ona ovrha koja se ne vodi temeljem ovršnih dokumenata nego koja se vodi temeljem i računa, temeljem dakle i izvoda iz poslovnih knjiga. I to je ona ovrha na koju ako ovršenik prigovori ona tada ulazi doista u klasični oblik parničenja i klasični oblik parnice. Javni ovršitelji postupaju tamo gdje je sud završio cijeli posao, tamo gdje imamo ovršne isprave ili imamo one dokumente koji su soleminizirani i koji imaju ovršnu klauzulu i gdje je potrebno provest samo ovrhu. I tu javni ovršitelji postupaju i tu očekujemo od njih efikasnost. Rekao sam da će to biti vrlo formalan postupak. Mi ćemo propisat i obrasce temeljem kojih će oni postupat, koji će omogućit naravno ujednačenost postupka. A što se troškova tiče, znam da je to pitanje koje sve zanima jer potrebno je svatko tko ulazi i u sudske postupke potrebno je da osigura i novac za nekakve troškove pa još i za ovrhu, ali osnovni cilj i osnovno načelo je da onaj tko je izgubio da taj u konačnici snosi sve troškove. To je osnovni cilj. Naravno potrebno će biti neke stvari predujmiti i prije. Ali osnovni cilj je da onaj tko je izgubio i parnični postupak snosi na kraju troškove parničnog postupka i onaj tko je proizveo i doveo do ovršnog postupka da u konačnici snosi i to. Ja vjerujem da će taj sustav funkcionirati upravo zato što ćemo ubrzati, jer smo donijeli takve zakone, ubrzat ćemo i ove parnične postupke, ubrzat ćemo i ovršni postupak, tako da neće moći nitko računati ja neću nekome platiti, ja neću svoje obveze izvršavati zato što su sudovi spori, zato što je ovrha spora, nego će svi ipak gledati, regulirati i ispunjavati svoje obveze zato što će znati da su sudovi i sva pravosudna tijela efikasni i brzi. To će sve pojačati i dovesti i do jedne drugačije poslovne kulture, jer mi danas zaista svi koji ne plaćaju rade jedan nered u sustavu, rade jedan sustav gdje ako netko nekom ne plati ovaj drugi ne može izvršiti obveze i to naravno za nas kao za društvo nije prihvatljivo. I zato ovrha mora biti efikasna. Ona ne može biti niti u korist ovršenika, ne može biti niti u korist vjerovnika. Ona mora biti efikasna da dovede do reda i ja vjerujem da ćemo mi do toga i doći. malo smo se možda više koncentrirali na Zakon o javnim ovršiteljima, ali i sam Ovršni zakon nudi bitne promjene, nudi puno poboljšanja u postupanju. Jer sada sud imamo u jednoj potpuno drugačijoj ulozi. Sud ne provodi ovrhu, ali postupa i vrši nadzor nad postupkom ovrhe kroz pravne lijekove. Znači, ovršenik ima cijeli niz instrumenata koji ga štite od nezakonitog postupanja javnog ovršitelja i od nezakonitosti u ovrsi i ukoliko znači ima takve prigovore on putem pravnih lijekova traži zaštitu od suda, a mi smo skratili rokove i obvezali sud da povodom pravnih lijekova puno brže postupa nego što je to do sada. Zato, zakon je još jednom ponavljam oba zakona su u prvom čitanju i još ćemo detaljno analizirati i vidjeti da napravimo poboljšanja za drugo čitanje. Ali sasvim sigurno da je ovo jedan veliki iskorak u gradnji jednog modernijeg pravosudnog sustava. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu o točkama P.Z.E. br. 581. i 584.

Hvala vam